odbori za zakonodavstvo, za europske integracije, za financije i državni proračun. Izvješća ste primili na sjednici. Ministrica financija Martina Dalić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Novim prijedlogom Zakona o posebnom porezu na kavu mijenjaju se odredbe i način oporezivanja kave. Razlog zbog kojeg se donosi ovaj zakon je usklađivanje načina oporezivanja kave sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Što se novim zakonom predlaže? Do sada se je poseban porez na kavu naplaćivao samo prilikom uvoza, postojećim, novim prijedlogom predlaže se da se poseban porez na kavu naplaćuje i prilikom uvoza i prilikom stavljanja kave u promet na tržištu Republike Hrvatske, što znači da se predlaže da osim uvoznika kave porezni obveznik postaje i proizvođač kave. Sukladno tome, su i, izmijenjena je i visina posebnog poreza, tako da se predlaže da visina posebnog poreza na neprženu kavu ostane kao i do sada 5 kuna, dok se predlaže da se visina posebnog poreza na prženu kavu smanji sa 12 na 6 kuna. … /Govornica se ne razumije./… predlaže se da trošarina ostane nepromijenjena 15 kuna, a na ekstrakte, esencije i koncentrate od kave 20 kuna. Predloženim novim zakonom porezna osnovica za sve predmete oporezivanja ostaje ista, očekivani učinak ovoga zakona na državni proračun jest neutralan s obzirom da predloženi iznos trošarine na prženu kavu ustvari prema tehničkim koeficijentima proizvodnje odgovara dosadašnjoj visini trošarine na neprženu kavu kada se u obzir uzme dehidracija kave tijekom procesa prženja. Sukladno tome i porezni teret na obveznike ovog posebnog poreza ostat će nepromijenjen. Prijedlogom zakona također se predlaže upravo zbog potreba usklađivanja sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju da se sa danom pristupanja u članstvo ukine obilježavanje kave obilježavajućim markicama. Hvala vam lijepo. Hvala. Odbor za financije i državni proračun, predsjednik odbora gospodin Goran Marić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, poštovana ministrice sa suradnicima, cijenjeni kolegice i kolege. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora raspravio je na svojoj 72. sjednici održanoj 2. ožujka 2011. godine godine prijedlog Zakona o posebnom porezu na kavu i to kao matično radno tijelo. U uvodnom izlaganju predsjednik Vlade je obrazložio donošenje, odnosno predlaganje ovoga zakona i to ponajprije iz razloga usklađivanja sa zakonodavstvom EU. A najizraženija izmjena je, odnosno predloženi iznosi posebnog poreza se skoro ne mijenjaju osim jednoga koji je tako da je porez na prženu kavu posebni porez smanjen sa 12 kuna na 6 kuna. U raspravi je istaknuto i učinjena procjena da primjena ovog zakona neće imati nikakvog utjecaja posebnog na državni proračun, odnosno da će utjecaj biti neutralan i na prihode i na rashode državnog proračuna. Zato je Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora jednoglasno predložit će Hrvatskom saboru da se ovaj donese Zakon o posebnom porezu na kavu. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a, gospođa zastupnica Dragica Zgrebec. Izvolite.

koji se temelji na Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju te na potrebi usklađenja domaćeg zakonodavstva sa zakonodavstvom EU. Dakle, protek vremena od 6 godina koji je bio definiran što se tiče trošarina na kavu, cigarete i još neke proizvode, definiran Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju je istekao pa je potrebno učiniti izmjene, odnosno harmonizirati domaće zakonodavstvo. Razlika u odnosu na pravnu stečevinu u smislu trošarina na kavu slično je kažem bilo i sa cigaretama i primjedbe koje su na postojeći zakon odnose se na to da se u RH kava oporezuje pri uvozu pa se postavlja i kao problem da je to više pitanje carine nego same trošarine, odnosno poreza. Primjedba je dalje da se favorizira domaćeg pržitelja kave u odnosu na uvoznika pržene kave jer postoji značajna razlika između plaćanja trošarine na sirovu, odnosno prženu kavu od čak 7 kuna te da se oporezuju količine, a ne udio kave u proizvodu kada se radi o proizvodima koji sadrže kavu. Sadašnji porezni obveznik je pravna i fizička osoba koja uvozi kavu na carinsko područje RH, dakle uvozi, unosi ili prima kavu. U ovom slučaju ovdje dolazimo u novom zakonu do razgraničenja što se tiče uvoza koji ide prema potrošaču, odnosno onoga koji će se koristiti kao reprodukcijski materijal i koji će se tek nakon prerade, odnosno dorade platiti porez. Razlika je i u stopama oporezivanja, dakle sirova kava ostaje na istoj razini od 5 kuna, dok se za prženu kavu smanjuje ta porezna obveza sa 12 na 6 kuna neto težine jednog kilograma. Dakle, porezni obveznik u ovom slučaju se također proširuje na način da uz uvoznika to budu i proizvođači, odnosno osobe koje nezakonito proizvode najvjerojatnije kada se uhvate u takvoj raboti. Međutim, mi bismo ovdje htjeli upozoriti koje su posljedice ovakvog novog Zakona o trošarinama na kavu. Prva posljedica je, mogli bi reći pozitivna jer u cijelosti usklađujemo domaće zakonodavstvo sa zakonodavstvom EU. Veće su obveze u odnosu na dosadašnje za one koji će pržiti kavu. Mogli bi malo i slušati. Dakle, međutim postoje i pozitivne, ali i negativne posljedice posebno za tvrtke i fizičke osobe koje se bave preradom ili prometom kave i proizvoda od kave o čemu bi trebalo nešto ipak i reći. Kad mi kao pojedinačno kao zastupnici ili klubovi zastupnika imamo zakonski inicijative onda se uvijek od nas traži, odnosno kaže kao nedostatak u tom prijedlogu da nemamo definirane, odnosno da nismo napisali koje su posljedice određenih zakonskih promjena ili novih zakona na proračun ili ukupno gospodarstvo. Naime, u Hrvatsku se uvozi oko 11 milijuna kilograma kave, od čega oko 80% se odnosi na sirovu kavu. Drugim riječima mi u Hrvatskoj imamo značajan broj što fizičkih osoba, obrta ili pak tvrtki koje se bave doradom kave. Dakle, prženjem, mljevenjem i slično. Razlika u trošarini u ovom slučaju će biti 7 kuna. Hoće li to biti i kakve posljedice na te ljude, što znači kakav će to utjecaj imati na zaposlenost i slično o tome eto u ovom obrazloženju nismo čuli, osim u uvodnom obrazloženju da će biti neutralan što se tiče prihoda proračuna. Što će novi iznos trošarina značiti na one koji se bave prženjem kave? Hoće li se sada zbog novog odnosa morati zapravo neko i zatvoriti svoj posao, obrt ili će smanjiti svoju proizvodnju, a time smanjiti i zaposlenost što bi moglo biti dodatni udar na gospodarski tijek ovdje u Hrvatskoj. Hvala. Hvala. Klub HDZ-a gospodin zastupnik Krešo Filipović. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Poštovana gospođo ministrice, državni tajniče. pred nama se nalazi potpuno novi prijedlog Zakona o posebnom porezu na kavu koji se naravno ukoliko ga usvojim stavlja van snage. Trenutno važeći Zakon o posebnom porezu na kavu iz 2005. godine, za koje je važno reći kako određeni broj njegovih odredbi nije u suglasju sa pravnom stečevinom EU. Upravo iz toga razloga Klub zastupnika HDZ-a će i podržati donošenje potpuno novog zakona. Dakle, predmetnim prijedlogom zakona vrši se potpuno usklađivanje nacionalnog zakonodavstva iz područja posebnog oporezivanja kave s pravnom stečevinom EU, odnosno sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanje između RH i Europske zajednice, uz napomenu kako donošenje predmetnog zakona predstavlja i jednu od obaveza RH preuzetih u okviru poglavlja 16 – Oporezivanje. Naime, važećim Zakonom o posebnom porezu na kavu uređeno je plaćanje posebnog poreza na kavu koja se uvozi u carinsko područje RH, odnosno odnosno njime su definirani predmeti oporezivanja, porezni obveznici, porezna osnovica, nastanak porezne obveze i plaćanje posebnog poreza, uvođenje evidencija i izvješća te njihovo dostavljanje nadležnim tijelima, obveza označavanja kave obilježavajućim markicama Ministarstva financija, porezni nadzor, te konačno sankcije za povrede odredbi ovoga zakona. Sve prethodno nabrojane sadržajne sastavnice važećeg zakona obuhvaćene su i prijedlogom novog zakona, uređene i postavljene na drugačiji način dakle način usklađen sa primjedbama Europske komisije odnosno sa pravnom stečevinom EU. Sukladno odredbama važećeg zakona predmet oporezivanja je sva kava koja se uvozi ili unosi u carinsko područje RH dok je porezna osnovica jedan kg neto težine proizvoda i ista je za sve proizvode koji se smatraju kavom, bilo da se radi o sirovoj kavi, prženoj kavi, kavenoj ljuski ili ostalim proizvodima od kave koji osim kave sadrže i ostale komponente. Iznimka od ovoga pravila su samo gotovi napici za koje se posebni porez plaća prema postotku učešća kave u 1kg neto težine proizvoda. Također je bitno naglasiti da su prema odredbama važećeg propisa porezni obveznici samo pravne i fizičke osobe koje uvoze ili unose kavu u carinsko područje RH te da proizvođači kave nisu porezni obveznici nego su samo obveznici označavanja kave, obilježavajućim markicama Ministarstva financija i to prije stavljanja kave u promet na carinskom području RH. Na prethodno opisani sustav posebnog oporezivanja kave u RH, Europska komisija je u pisanom obliku iznijela primjedbe koje se u bitnom odnose na neusklađenost postojećih zakonskih odredbama sa pravnom stečevinom EU, te sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju uslijed čega važeći zakon praktički diskriminira uvoznike pržene kave iz EU u odnosu na domaće pržitelje te dovodi u neravnopravni položaj proizvođače i izvoznike iz EU u odnosu na položaj domaćih proizvođača. Te svoje opravdane primjedbe koje su potvrđene i na nacionalnoj razini s obzirom da je izvršena temeljna analiza prilikom izrade temeljne analize određenih zakonskih odredbi Europska komisija zasniva na činjenicama da se posebni porez na kavu plaća samo prilikom uvoza kave što ima učinak carine, a ne i kod proizvodnje kave, da se primjenjuju različite stope poreza te da se oporezivanje proizvoda od kave vrši na osnovicu koja predstavlja kilogram neto težine proizvoda, a ne učešća kave u proizvodu. Kod nas je primjerice visina poreza na prženu kave više nego dvostruko viša u odnosu na sirovu kavu. Nadalje, na miješane proizvode koji osim kave sadrže i druge komponente. Recimo kapućino sa 10%-nim udjelom kave, posebni porez se kod uvoza obračunava na ukupnu količinu proizvoda a ne na količinu učešća kave u tome proizvodu, dok domaći proizvođači miješanih proizvoda posebni porez plaćaju samo pri uvozu sirove ili pržene kave za potrebe proizvodnje, zavisno da li se radi o prženoj ili sirovoj kavi znači 5 odnosno 12 kn po kilogramu. Također domaći pržitelji kave uvoze sirovu kavu na koju plaćaju 5 kn posebnog poreza na 1kg neto težine sirove kave koju prerađuju i stavljaju na tržište kao prženu kavu i pri tome ne plaćaju nikakav dodatni porez. Dok uvoznici prilikom uvoza pržene kave iz EU plaćaju 12 kn posebnog poreza. Dakle, za istu vrstu kave na tržištu HRvatske imamo različite visine posebnog poreza. Upravo radi otklanjanja postojećih različitosti kod primjene sustava posebnog oporezivanja kave u RH u odnosu na važeći sustav u EU te na taj način stavljanja u ravnopravni položaj europskih i hrvatskih proizvođača kave kao i uvoznika, Vlada Republike Hrvatske je predložila potpuno novi Zakon o posebnom porezu na kavu. Dakle, prijedlogom Zakona o posebnom porezu na kavu uvažene su sve primjedbe upućene od strane Europske komisije tako da se njime na drugačiji način nego je to slučaj u važećem zakonu uređuju sljedeća pitanja: precizno su određeni obveznici posebnog poreza na kavu pri čemu uz uvoznike kave i proizvođače kave postaju obveznicima, ali je bitno reći da su obveznicima određene osobe koje na nezakoniti odnosno nelegalan način posluju sa kavom, utvrđena je obveza poreznim obveznicima da prije početka bavljenja registriranom djelatnošću ili prometom kavu tu činjenicu jave nadležnoj carinarnici radi upisa u registar obveznika posebnog poreza. Propisano je da se posebni porez plaća na kavu koja se proizvodi i stavlja na tržište u RH uz napomenu da proizvođači kave koji kavu nabavljaju ili je uvoze za potrebe dalje reprodukcije ne plaćaju posebni porez već taj porez obračunaju i plaćaju u trenutku isporuke proizvoda na tržište. Nadalje, utvrđena je obveza obračuna posebnog poreza i u slučajevima utvrđivanja manjka kave kao i u slučajevima uzimanja kave za vlastitu krajnju krajnju potrošnju. Propisano je da će posebni porez za proizvode koji osim kave sadrže i druge komponente kao što je šećer, sladilo, mlijeko u prahu i slično, plaćati prema učešću kave u 1kg neto težine proizvoda. I konačno propisano je to da su proizvođači koji nabavljaju kavu na domaćem tržištu na koju je već plaćen posebni porez pri uvozu a koja se koristi kao reprodukcijski materijal u daljnjoj proizvodnji kave dužni na dan otpreme proizvedene kave obračunati i platiti samo razliku posebnog poreza za pojedinu vrstu otpremljene kave i to sukladno članku 5. predmetnog Dakako, treba reći i to praktično prestati primjenjivati nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju. Na kraju, Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice će podržati usvajanje Prijedloga zakona o posebnom porezu na kavu s obzirom na činjenicu da ga donosimo u okviru

Poštovani potpredsjedniče, ministrice sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Ovaj predloženi zakon je rezultat usklađivanja s pravnom stečevinom a u čemu je prethodio i Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji je potpisan još 2001. godine. inzistira da se otkloni različito oporezivanje domaćih i inozemnih proizvođača kave i proizvoda kave, detaljnije utvrde mjesta trgovanja sa kavom, kao i obveze obilježavanja markicom kave. Obzirom da je puno toga već rečeno što se tiče samog oporezivanja mislim da je dobro isto tako, obzirom da je kava stvarno poseban proizvod i o njoj par riječi reći jer ona zauzima značajno mjesto u svijetu u Europi, a za mnoge ljude je jedno od omiljenijih pića. Muslimani su je pili sve do 13. stoljeća iz religioznih razloga. Papa Klemen VII bio je veliki kavoljubac pa je kavu blagoslovio i nazvao istinskim pićem kršćanstva, no kava ne poznaje niti jednu vjeru, ali već zato svaka vjera prepoznaje kavu. Prema istraživanjima posljednjih godinu dana u Hrvatskoj je potrošeno 10,6 milijuna kilograma kave, a što košta negdje oko 791 milijun kuna. Istraživanja su isto tako pokazala da 80% odraslih građana Hrvatske pije i konzumira kavu i to barem jednom dnevno i to je dobro jer kava je prema mnogim medicinskim istraživanjima zdrava za poboljšanje funkcija mozga i duži život. Kava je bogata antioksidantima, odlična je protiv stresa, a kofein potiče i sagorijevanje kalorija. S obzirom na tako pozitivan učinak kave, koliko je ona zdrava ja smatram da smo mi u Saboru zastupnici zakinuti što je zabranjeno konzumirati kavu na sjednicama radnih tijela, a ima tako dobar učinak protiv stresa. Nije zabranjeno, treba platit. **Kunst, Boris (HDZ)** Ne, ne, zabranjeno je, neće donijet u dvoranu. Nema, zabranjeno je očito kad neće donijet kavu bez obzira tko plaća. Japanci kavu koriste i za liječenje mnogih bolesti, npr. bolesti koža ili sprečavanju bora na čelu itd. Danas je najveći proizvođač kave, vjerujem da to svi znamo, Brazil. Trećina ukupne proizvodnje kave na svijetu upravo je u Brazilu. Sve u svemu, kava je kultno piće uz koje su se donosile važne odluke, plele zavjere, revolucije, ratovi, pisale knjige, skladale pjesme. Zato sigurno ta kava zauzima jedno posebno mjesto u svim kulturama. A najbolju definiciju za kavu rekao je jedan veliki francuski diplomat, da je kava crna ko vrag, vruća ko pakao, čista kao anđeo i slatka kao ljubav. Zato nije ništa neobično što Europska unija toliko inzistira da se položaj njihovih članica ujednači i da ne mogu imati neravnopravan položaj u Europskoj uniji i proizvođači i izvoznici u odnosu na položaj domaćih proizvođača. Luka (HDZ)** Je li o kavi neka skladba skladana, neka simfonija ili kantata o kavu. Ima to. Davor Huška, izvolite. **Huška, Davor (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Evo nakon ovih krasnih promišljanja o kavi vjerujem da je svima došlo da odemo na kavu, ali evo pomalo se približava kraj rasprave pa će bit prilike i za to. No nekoliko više realističnih prikaza i razmišljanja o Prijedlogu zakona o posebnom porezu na kavu. Dva su osnovna razloga za donošenje novog zakona. Prvi je poštivanje odredaba

oporezuje samo uvoz, a ne proizvodnja gotovog proizvoda smatra se da se radi o porezima koji se mogu izjednačiti sa uvoznim carinama, odnosno poštivanje načela nediskriminacije, a što znači izjednačavanje položaja domaćih proizvođača kave i europskih proizvođača. Drugi razlog je jedinstveni način oporezivanja proizvoda koji osim kave sadrže i druge komponente, a ne kao do sada različito oporezivanje gotovih napitaka koji sadrže kavu prema učešću kave u napitku i ostalih proizvoda koji sadrže kavu prema ukupnoj masi proizvoda. Najznačajnije izmjene u odnosu na do sada važeći zakon su da se posebni porez naplaćivao dosad samo prilikom uvoza kave, a ovim novim prijedlogom zakona posebni porez se naplaćuje i na kavu koja se proizvodi i stavlja na tržište u Republici Hrvatskoj. Nadalje, porezni obveznik uz uvoznika kako je bilo do sad postaje i proizvođač kave u Republici Hrvatskoj. razlikuje se utoliko što se do sada posebni porez naplaćivao samo prilikom uvoza kave, a prema predloženom zakonu posebni porez na kavu obračunava se osim kod uvoza i na proizvodnju. Na predmete oporezivanja koji se proizvode u Republici Hrvatskoj predloženim novim zakonom posebni porez obračunava se u trenutku isporuke, odnosno otpreme gotovog proizvoda kave i proizvoda koji sadrže kavu iz proizvodnje odnosno skladišta proizvođača. proizvođača. Predloženo je novim zakonom i vezano za poreznu osnovicu za sve predmete oporezivanja da je ista, odnosno 1 kg neto težine kave odnosno kod proizvoda koji sadrže kavu učešće kave sadržano u 1 kg neto težine O visinama posebnog poreza već je bilo govora. Možda nešto o proizvodima koji sadrže kavu. Dosad su u važećem zakonu bili klasificirani kao ostali proizvodi od kave, a sada visina posebnog poreza se povećava sa 20 kuna na 60 kuna. Međutim, sada se posebni porez naplaćuje samo na kavu sadržanu u proizvodu, a ne kao do sada na ukupnu masu proizvoda koji koji je bio predmet oporezivanja. Evo, zbog svega navedenog predlažem i prihvaćam Prijedlog zakona o posebnom porezu na kavu. Hvala. Gospodin zastupnik Gordan Maras, izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici, gospođo ministrice. Ja na početku da kažem da ću podržati ovaj zakon zbog toga šta je logičan. Ulazimo u Europsku uniju i normalno da jedno tržište mora vrijediti za sve pa tako i za naše proizvođače. I koliko čujem informacije da su hrvatski proizvođači kave i spremni na ovo izjednačavanje poreza na neki način veće opterećenje koje će imati. Ono šta bih htio istaknuti je prvenstveno to da smo možda mogli razmišljati o datumu primjene. Možda to nije trebao biti 1. travnja 2011. Mogli smo datum primjene ovog zakona vezati uz datum ulaska hrvatske u Europsku uniju i na taj način dati još određeni rok hrvatskim proizvođačima kave da budu na neki način u povoljnijoj policiji i da se pripreme za taj dio tržišne utakmice u kojoj će se sigurno naći u nepovoljnijoj situaciji nego šta to sada jesu. Ali ono šta je bitno napomenuti i ono šta po meni nije dobro kada hrvatska Vlada radi je to da... Gospodine predsjedniče molim vas da malo zvonce iskoristite. Gospodine predsjedniče, gospodine predsjedniče dajte malo zvonce jer je buka. Hvala lijepo. Ono šta nije dobro da hrvatska Vlada radi u ovom slučaju ministrica financija, odnosno kao predlagač da zakone koje moramo usvojiti, na koje nas Europa tjera usvajamo odmah u trenutku, u roku u kojem to Europa želi. Ali porezne reforme koje bi u Hrvatskoj trebali napraviti tih reformi nema. Evo, šta nas je priječilo da napravimo određene zakone i porezne zakone koji bi napravili pravedniji porezni sustav u Hrvatskoj. ljude koji zarađuju stotine milijuna kuna a ne plaćaju niti kune poreza. Radi se o kapitalnoj dobiti, radi se o prihodu od kapitala i reći ću vam jedan primjer. U ovom trenutku je u tijeku postupak preuzimanja jedne telekomunikacijske kompanije hrvatske koja se zove mogu reći METRONET a preuzet će je po ovome što čujem iz određenih izvora VIPNET. Vlasnici METRONET-a u ovom trenutku će ostvariti veliku dobit tim preuzimanjem. Da li će platiti iti kune poreza? Neće. Na žalost to u Hrvatskoj pravilo još uvijek vrijedi. Tko zaradi na kapitalu ne plati niti kune poreza. Da li su oni koji su zaradili na dionicama INA-e u 12 mjesecu kada je cijena dionica INA-e skočila sa 1700 na 3500 kuna ne čuje se./... i ovo ministarstvo omogućava. Na žalost samo u 12 mjesecu na Zagrebačkoj burzi je prodano otprilike milijardu i 200 milijuna kuna dionica, dionica u vrijednosti milijardu i 200 milijuna kuna od INA-e. Na tome je ostvareno 600 milijuna kuna dobiti. Niti kune nije plaćeno poreza. I tu je moje pitanje i na neki način tražim od ove Vlade i od nove ministrice financija jer vidimo da do sada Vlada HDZ-a nije imala sluha 7 godina na to da uvede pravednije poreze i na neki način optereti one koji u kratkom vremenu zarade enormne iznose, a ne plate niti kune poreza. Da li se radi o prodaji kompanije? Imali smo slučaj Dukata gdje je otišlo 2 milijarde kuna poduzetniku koji je stvorio kompaniju i svaka mu čast na tome ali nije platio niti kune poreza. Danas sutra će se prodati ova telekomunikacijska kompanija jednoj drugoj. Njezini vlasnici opet neće platiti niti kune poreza, a kada se radi o Europskoj uniji i inicijativi Europske unije da se njezini porezni obveznici zaštite onda se reagira uvjetno. I to je temeljna nepravda koja se u Hrvatskoj dešava. Štitimo kapital, štitimo one koji dobro zarađuju, opterećujemo one koji nemaju i na neki način ne štitimo kao što smo vidjeli u prijedlogu ovog zakona a mogli smo prolongirati možda primjenu zakona još godinu, godinu i pol, možda i dvije godine dana. Ne štitimo domaću proizvodnju. I na neki način evo iskoristio sam priliku novoj ministrici financija pošto se prvi puta obraća ovdje u Saboru u svojstvu predlagatelja da očekujemo i neke prijedloge koji će uvesti pravednije porezno opterećenje hrvatskih građana i privrede, a ne samo ono što nam Europa govori. Hvala lijepo. Hvala. I kao zadnji u raspravi, gospodin zastupnik Goran Heffer. Izvolite. **Heffer, Goran (SDP)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana gospođo ministrice sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnice i zastupnici. Ja ću nadam se biti kraći u raspravi. Naime, ovdje rekoste neki od mojih prethodnika kaže nakon ovoga ćemo moći i svima će se roditi želja da odu na kavu. Pa mi ćemo vjerojatno popit kavu po staroj cijeni, a vjerujem već možda sljedeći tjedan Nemojmo se isključivati, bit ću brz. Naime, pred nama je, dakle novi prijedlog zakona koji je usklađivanje sa Zakonom o Europskoj uniji. I čuli smo u uvodu, dakle da je to nešto što je tamo uobičajeno. Kod nas do sada nije bilo. Čak smo čuli izjave tipa da su proizvođači poslovali bez poreza, odnosno nelegalno. Tu je izrečena i ta tvrdnja. To je malo ovako grubo. Svi proizvođači, pogotovo veliki broj malih proizvođača su poslovali u skladu sa zakonskim odredbama i plaćali su poreze koji su im bili Rekoste neće imati utjecaja na državni proračun. U jednom dijelu se ne mogu složiti, ali bih prije toga pitao hoće li imati utjecaja na proizvođače. proizvođače. Dakle, na njihovu djelatnost, pa i na sve ono što slijedi iz te djelatnosti pa i plaćanje tih istih poreza. Ono što je bitno, jeste da su se pojavile već informacije o poskupljenju kave jednim dijelom pravdano slabijim urodom sirove kave, dakle u Kolumbiji, Brazilu i ostalim proizvođačkim državama. No, dijelom i stoga vjerojatno što je to jedan trend poskupljenja nakon kruha, nakon mlijeka, nakon šećera, nakon benzina, nakon svih ovih da tako kažem općih namirnica. Logično je da se i kava u tom dijelu nađe. Dakle, da i ona počne poskupljivati. A istovremeno gledamo po našim trgovačkim centrima da smo preplavljeni brojnim razno raznim markama stranih proizvođača kave. Dakle, ne samo uvoznika sirove. Čak je ne možete niti naći sirovu, ali proizvođača kave koji vrlo često i nisu u nekakvoj kvaliteti. Ako se ovim promjenama u porezima, odnosno u trošarinama. Promjeni cijena kave koju će snositi kupci, oni su uvijek na repu, i oni su uvijek ti koji najviše dobiju onoga negativnoga u ovakvim situacijama, onda će i uz ono, dakle uz one pojave koje su u recesiji nastale, pa je svima jasno da je i potrošnje kave itekako evidentan, onda će svakako se odraziti i na proračun, jer ako kupci krajnji potrošači budu manje pili kavu, budu manje kupovali, to će biti manje i sredstava u državnom proračunu, temeljna konstatacija ne stoji u potpunosti. Dakle utjecat će to na proračun. I da ne duljim, ja bih rekao da, valjalo je razmisliti u duhu ovoga što je kolega Maras rekao, valjalo je razmisliti da li je pravi trenutak za uvođenje, dakle za usklađivanje sa europskim zakonom upravo u ovom trenutku, kada je teška situacija u području gospodarstva i kada su i ti proizvođači kave prije svega mali proizvođači, jer oni će biti prvenstveno žrtva, jer vidimo da se na tržištu proizvođači kave kako tako snalaze, Franck preuzima manje proizvođača kao najveći proizvođač, on sebe na određeni način štiti, što će učiniti oni manji proizvođači koji imaju nekoliko zaposlenih, to je sad drugo pitanje. Dakle sve u svemu, možemo se složiti da je to europski zakon, možemo ga čak i prihvatiti, ali se bojim da je to još jedan od zakona koji će vrlo bitno utjecati na rekao bih obične ljude, jer bojim se da je kava jedno od posljednjih utočišta zadovoljstva onim ljudima koji ovako nemaju posao, koji nemaju što jesti, pa evo barem je kava to bilo. Ovog puta će očito i ta kava biti na određeni način ograničena. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Zaključujem raspravu.